Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um fjarvinnustefnu. Með mér á þessu máli er þingflokkur Viðreisnar og ég hef áður mælt fyrir þessu máli hér á Alþingi. Tillagan hljóðar þannig: Alþingi ályktar að fela félags- og vinnumarkaðsráðherra að gera úttekt á tækifærum í fjarvinnu og fjarvinnustefnu fyrir íslenskan vinnumarkað. viðurkenndra rannsókna með það að markmiði að auka möguleika á fjarvinnu þar sem henni verður komið við og þar sem áhugi er fyrir hendi. Ráðherra ljúki úttekt fyrir árslok 2024 og kynni aðgerðir fyrir Alþingi í kjölfarið. Ástæða þess að ég legg fram þetta mál er kannski ekki síst sú að ég, eins og svo margir, upplifði ákveðna breytingu á tímum heimsfaraldurs. Þá jókst fjarvinna, eins og við þekkjum, til mikilla muna á íslenskum vinnumarkaði. Við berum jú sannarlega blendnar tilfinningar til þess tíma en reynslan af fjarvinnu var hins vegar víða jákvæð og í kjölfarið kviknaði kannski á perunni hjá mörgum um hvað aukið valfrelsi í þessum efnum gæti fært okkur. Ég er ekki að tala fyrir því að innleiða einhverjar kerfislegar breytingar heldur einfaldlega að þetta verði valkostur sem verði nýttur þar sem það á við, og það á sannarlega ekki við alls staðar, og þar sem áhugi er fyrir hendi,

eins og annars staðar, og mér finnst mikilvægt í þessu sambandi að hugsa til þess að sé hún skynsamlega útfærð þá getum við með aukinni áherslu á fjarvinnustefnu aukið tækifæri hjá íbúum landsbyggðarinnar. Fjarvinnustefnan getur leitt til sveigjanlegra vinnuumhverfis. Hún getur líka haft jákvæð áhrif á samgöngur og umferðarþunga og leytinu til stutt við markmið stjórnvalda í loftslagsmálum. Aukin áhersla á fjarvinnu og störf án staðsetningar leiðir til þess að það verður hægt í auknum mæli að stunda vinnu óháð búsetu. Þetta er atriði sem mér finnst skipta máli í ljósi þess að stjórnsýslan er í okkar fámenna landi auðvitað að stórum hluta staðsett á höfuðborgarsvæðinu og í höfuðborginni. Fjarvinnustefna getur verið verkfæri til að auka atvinnutækifæri í byggðum landsins. Við munum kannski eftir því í heimsfaraldrinum og sóttvarnatakmörkunum að hafa ekið eða setið í strætó á leið til vinnu og séð að það voru áberandi færri í umferðinni, að umferðin var kannski allt í einu ekki kvíðahnútur í upphafi dags. Fólk var enn þá að störfum en fólk var ekki allt að ferðast á sama tíma til vinnu og heldur ekki úr vinnu. Þess vegna mætti með markvissri fjarvinnu stefnu af hálfu hins opinbera draga bæði úr umferðarþunga og bæta samgöngur á álagstímum í þéttbýlustu svæðunum. Fjarvinnustefna getur þannig stutt við önnur metnaðarfull markmið stjórnvalda. Það sem ég er að leggja til hér í dag er ekki að það væri stórkostleg innleiðing að þessu leyti heldur einfaldlega að stjórnvöld fari í markvissa vinnu við að gera úttekt á kostunum, á tækifærunum, á lærdómnum sem við fengum í kjölfar heimsfaraldurs og að það verði teknar saman af hálfu hins opinbera upplýsingar og gögn um þessa reynslu sem við fengum þá og að það verði settar í kjölfarið fram tillögur það að leiðarljósi að auka hlut fjarvinnunnar þar sem hún á við. Það verði greind áhrif fjarvinnu á fólk sem er búsett í byggðum landsins og á samdrátt í kolefnislosun, áhrifin á jafnvægi milli atvinnu og einkalífs verði greind og ráðherra geri síðan tillögur í kjölfarið. Meðan á heimsfaraldri stóð voru allt að 37% starfsfólks Evrópu í fjarvinnu. Á sama tíma var þetta hlutfall umtalsvert hærra í Finnlandi. Þar fór hlutfallið í tæp 60%. Ástæðan er sú að Finnland hafði þá þegar stundað fjarvinnu og verið leiðandi í þeirri hugmyndafræði að hvetja til hennar vegna þess að umgjörð og innviðir þar í landi eru hliðholl fjarvinnu. Mig langar aðeins að fjalla um reynslu Finna í þessu samhengi og bæta því kannski bara við að almennt séð finnst mér Finnar stórkostlega skemmtileg þjóð og við ættum að líta meira til þeirra. Árið 2019, fyrir heimsfaraldurinn, var Finnland með eitt hæsta hlutfall starfsfólks í fjarvinnu meðal Evrópuríkja. Samkvæmt Eurostat 2020 var hlutfall starfsfólks sem vann reglulega í fjarvinnu þar í landi um 14% á meðan hlutfallið í öðrum Evrópuríkjum var í kringum 5%. í kringum 5%. Þegar við lítum síðan til þess hversu margir gátu unnið eða unnu fjarvinnu í Finnlandi að hluta til þá var hlutfallið einn af hverjum fjórum vinnandi í landinu. Finnar eru framarlega í stafrænni tækni og það er staðreynd að sterkir stafrænir innviðir þar í landi hafa verið lykilþáttur í því að hátt hlutfall starfsfólks í Finnlandi vinnur fjarvinnu. Finnland hefur notið góðs af því að aðstæður þar í landi hafa hentað vel til fjarvinnu og atvinnumarkaðurinn hefur sjálfur verið þannig samsettur að fjarvinna hentar líka vel. Það er augljóst, eins og ég nefndi hérna í byrjun, að þetta er auðvitað mjög misjafnt eftir störfum og atvinnugreinum en stofnanaumgjörðin í Finnlandi held ég að megi segja að sé almennt hliðholl þessu fyrirkomulagi. Þegar íslensk stjórnvöld leggja aukna áherslu á nýsköpun, og í dag erum við jú með heilt ráðuneyti sem fókuserar á nýsköpun, þá finnst mér blasa við að það megi rýna reynslu Finna í þessum efnum. Áhersla á fjarvinnu ætti í mínum huga að fylgja með áherslu stjórnvalda á nýsköpun enda líka liður í því að halda í og sækja starfsfólk óháð staðsetningu.

nýsköpunar. Ég vil bara fá að undirstrika þetta, að ég er að tala hérna um og nefna nýsköpun. Ég nefni loftslagsmarkmið, áhrif á samgöngur, ekki síst hér á höfuðborgarsvæðinu, það er valfrelsið og svo sveigjanleikinn. Í Finnlandi hefur verið nefnt að tiltölulega hátt hlutfall starfsfólk starfar í stórum fyrirtækjum eða stofnunum og að stærð fyrirtækjanna geti haft jákvæð áhrif. Ég held að það væri áhugavert að skoða að skoða hvort þetta fyrirkomulag geti ekki líka hentað, og kannski jafnvel ekki síður, litlum og meðalstórum stofnunum, að það geti verið kostur fyrir smærri einingar að búa við þennan sveigjanleika. Aðeins í lokin um Finnland þá hefur það verið rauður þráður í þeim skrefum sem löggjafinn hefur stigið í langan tíma að ýta undir fjarvinnu. Sveigjanlegur vinnutími var lögfestur í Finnlandi árið 1996. Árið 2011 voru Finnar mjög leiðandi í sveigjanlegum vinnutíma 92% fyrirtækja buðu upp á sveigjanlegan vinnutíma þá. Allt í þeirra umgjörð hefur stutt við þetta. Í mars 2019 var samþykkt frumvarp þar í landi sem varð svo að lögum 2020 þar sem innleiddur var enn frekari sveigjanleiki á þann hátt að starfsfólk sem var í fullu starfi hafði rétt á því samkvæmt lögum að skipuleggja helming vinnutíma síns eftir því hvar og hvenær sú vinna væri innt af hendi. Ég vil kannski nefna að þessar blendnu tilfinningar sem ég nefndi um þennan tíma sem heimsfaraldurinn var, að þetta var hvað vinnuna varðar breyting sem mörgum hugnaðist alveg ágætlega. Í könnun sem var gerð í júlí 2020 lýstu 78% starfsfólks á evrópskum vinnumarkaði því yfir að þau myndu gjarnan kjósa að vinna áfram í fjarvinnu að einhverju leyti. Ég held að það sé ákveðinn lykilpunktur; að fólk er tilbúið og hefur áhuga á því að geta stundað þetta sem hlutfall af sinni vinnu en kannski ekki alfarið. Í Bretlandi hafa verið í gildi lög frá 2014 sem útfæra ákveðnar reglur í þessu sambandi og þær eru raktar í greinargerð sem fylgir þingsályktunartillögunni. Síðast en ekki síst samþykkti þing Evrópusambandsins í apríl 2019 sérstaka tilskipun um jafnvægi milli vinnu og einkalífs sem felur m.a. í sér að starfsmenn eiga rétt á að óska eftir sveigjanleika í vinnu í þeim tilvikum þar sem þeir eru með barn eða börn á framfæri á ákveðnu aldursbili. Aðildarríki Evrópusambandsins fengu þriggja ára svigrúm til að innleiða þessa tilskipun í landslög og mörg ríki hafa gert þetta. Ég vil líka nefna að það eru tækifæri í þessu fyrir atvinnulífið, fyrir fyrirtækin, hvað varðar kostnað. Ég held að kostirnir séu sannarlega ekki eingöngu bundnir við starfsfólk heldur líka þá sem reka fyrirtækin. Ég mæli fyrir þessu máli vegna þeirra jákvæðu breytinga sem málið getur haft en það er auðvitað engin ein lausn sem á við um vinnumarkaðinn allan í þessu sambandi. Ég vék að því hérna í byrjun að stjórnvöld hafa sett sér markmið í loftslagsmálum. Fjarvinnustefna getur ýtt undir hana. Skynsamleg fjarvinnustefna getur stutt við byggðastefnu. Skynsamleg fjarvinnustefna getur létt á umferð á höfuðborgarsvæðinu. Það eru margir punktar hérna sem vinna með þessari hugmyndafræði að ég tel. Vinnuveitendur — það er kannski síðasti punkturinn en það eru líka til kannanir og mælingar sem sýna að vinnuveitendur telja að fjarvinna, þar sem hún á við, hafi gefið góða raun. Þar hafa verið nefndir þættir eins og framleiðni,

sem við erum að sjá um framleiðni á íslenskum markaði, þá held ég að við eigum að skoða allar þær leiðir sem geta orðið til þess að auka við hana. Ég læt nú máli mínu lokið og bind vonir við að málið fái umfjöllun í velferðarnefnd þingsins.

Ég styð þessa tillögu eindregið þar sem það er gríðarlega mikilvægt að gera greinargóða og ítarlega úttekt á tækifærum í fjarvinnu og fjarvinnustefnu fyrir íslenskan vinnumarkað. Ég skil að ekki er ekki er verið að tala fyrir kerfislægum breytingum en mér finnst mikilvægt að þetta sé gert almennilega og með allt landið í huga svo að raunverulega sé hægt að stunda vinnu óháð búsetu. Mér finnst frábært hvernig hv. þingmaður talar um landsbyggðirnar í fleirtölu og gerir þannig að einhverju leyti grein fyrir því að byggðirnar úti á landi eru ólíkar

Ég vildi bara spyrja hvort hv. þingmaður hefði skoðað eitthvað mismunandi skilgreiningar á ólíkum byggðum og þörfum þeirra á tækifærum til fjarvinnu. Þá á ég sérstaklega við staði til að stunda fjarvinnu, þ.e. skrifstofuaðstöðu sem þú getur leigt eða slíkt, vegna þess að það er heldur ekki geðheilsunni hollt að vera bara heima og stunda fjarvinnu heiman frá alltaf. Væri það jafnvel eitthvað sem væri vert að skoða og bæta við, að mikilvægt væri að ráðherra skoðaði það

Það er ekkert sérstaklega fjallað um ólíkar þarfir byggðanna. Ég hef ekki þær upplýsingar sjálf en mér finnst það svo augljóst, í samhengi við að ég lít á þetta mál sem byggðamál, að það sé þáttur sem yrði að skoða í svona úttekt. Ég þekki gagnrýnina sem við mörg heyrum um störf án staðsetningar, að það sé aðgerð sem hafi verið falleg hugmyndafræði og með góð markmið en hafi í einhverjum tilvikum haft þveröfug áhrif. Ég held að með byggðagleraugun á nefinu þá ætti stefna um fjarvinnu að geta lært af því sem við höfum séð höfum séð að gerðist í samhengi við hugmyndafræðina um störf án staðsetningar. Mér finnst augljóst að þarfir byggðanna eru ólíkar.

Það skiptir máli að vera með aðstöðu til að prófa víðs vegar um landið og heimilið getur auðvitað ekki verið svarið þar frekar en hvað atvinnu varðar. Svona fjarvinnustefna held ég líka, ef við erum meðvituð um mikilvægi þess að vera með skóla um landið allt, geti leitt til þess að við fáum önnur störf inn í ákveðnar byggðir, að við tengjum saman tækifæri til menntunar og tækifæri til starfa. En hiklaust tel ég að það mætti skoða og ætti að skoða þá þætti sem þingmaðurinn nefnir.

væri hægt að leggja sérstaka áherslu á í þessari stefnu. Þetta hefur ekki verið gert nógu vel hjá íslenskum stjórnvöldum að mínu mati, þar með talið í byggðastefnu og fleira. Það er oft gerð grein fyrir dreifbýli eða landsbyggð/höfuðborgarsvæði

Finnland hefur hins vegar verið leiðandi í fjarvinnu og þeir hafa getað gert það, eins og ég nefndi, vegna þess að innviðir og uppbygging þar hefur beinlínis stutt við það. við það. Það eru eflaust mismunandi aðstæður líka milli Íslands og Finnlands og reynsla þeirra getur ekkert að öllu leyti átt við um okkar en ég nefndi hana sérstaklega af því að mér finnst þetta svo gott dæmi um að þegar það er skýr og fókuseruð stefna sem horfir á þessa aðgerð dálítið heildstætt

einu bæjarfélagi en ekki í öðru. En mér finnst bara það að þetta passi ekki öllum ekki vera ástæða til þess að við skoðum þetta ekki. Ég veit að þingmaðurinn er ekki að ekki að tala gegn tillögunni heldur er ég bara einlæglega sammála. Þess vegna held ég að það gætu verið mikil tækifæri í því að ráðherra fari í heildstæða úttekt. Ég get ekki séð að við náum fram einhverri raunverulegri byggðastefnu sem er ekki jafnframt atvinnustefna. Atvinnan er alltaf hjartað í byggðinni. Raunveruleg úttekt á því hver tækifærin geta verið fyrir ólíkar byggðir landsins, að við nýtum þá reynslu sem við höfum af fyrri byggðaaðgerðum, m.a. af störfum án staðsetningar, rýnum þetta út frá þörfum Íslands með kostum og göllum.

og ég get t.d. nefnt Árneshrepp. Þar er mjög góð ljósleiðaratenging þannig að fjarvinna frá Árneshreppi í New York, Ísafirði eða í Reykjavík er jafn möguleg og hún er mikilvæg. Kosturinn við fjarvinnu er margvíslegur. Það hefur komið fram í ræðum og andsvörum að

og framleiðni getur jafnvel orðið betri þar sem ekki fer tími í mikinn akstur. Og byggðamál, það er kannski númer eitt. Það er mikilvægt að staldra við og taka saman hvað við þurfum að gera betur.

og sveitarfélög hafa oft haft framgöngu í að koma þessu upp. Þá hefur líka komið upp, hef ég hef ég heyrt, að það er svolítið ætlast til þess að sveitarfélögin setji upp þessi samvinnurými og beri kostnað af þeim — sem er náttúrlega alls ekki rétt,

í sveitarfélaginu og þetta sé bara á ábyrgð sveitarfélaganna. Þetta er eitthvað sem þarf að gera betur. Vissulega hafa sveitarfélögin verið í forgöngu í þessum efnum en svo hafa komið upp svona skrifstofuhótel sem eru bara mjög flott og og er hægt að leigja sér, hvort sem er persónulega til vinnu eða til náms. Þau eru mjög mikilvæg vegna þess að einn af ókostum við fjarvinnu er einmanaleiki og einmanaleiki er bara hættulegur sjúkdómur.

að vinna svona einn heima. Maður þekkir það nú bara þegar maður fór heim í Covid að þegar maður var á fundum var gott að taka fyrst eina þvottavél á milli funda og raða í uppþvottavélina en þá var þriðja vaktin komin einhvern veginn á ábyrgð þess sem sat heima og vann.

og það eru vissulega útibú úti um landið en tilhneigingin verður sú að yfirmannastaða eða deildarstjórastaða eða verkefnastjórastaða,

úti um heim og hér á landi sem öll eru í þessu. Maður þekkir það þegar maður er á fundi að ef maður er einn á fjarfundi þá

Hæstv. forseti. Mig langar til að byrja á að þakka fyrir þessa umræðu sem hér er í gangi og þakka flutningsmanni þessarar tillögu, hv. þm. Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, fyrir hana og þeim sem hér hafa tekið til máls. Ég er einn hinna heppnu sem hef getað unnið í fjarvinnu undanfarin ár, svona meira og minna.

og alls ekki endilega eitthvað takmarkandi á framleiðni eða því að skila af sér þeirri vinnu sem gert er ráð fyrir að maður sinni. sinni. Hins vegar má í sjálfu sér kannski segja að það sé fáránlegt í samfélagi dagsins í dag að stefna fólki á einhvern einn stað til að sitja eitt inni á skrifstofu fyrir framan tölvu. Það er einhvern veginn dálítið furðulegt að það sé enn þá stefnan víða. Eins og ég segi, þetta eykur sveigjanleika í vinnunni og minnkar sóun á tíma sem fer í ferðalög.

og stefna okkur öllum í einu, út í snjó og válynd veður, til að komast eitthvað til að setjast fyrir framan tölvuna sem við hefðum alveg eins getað gert bara við eldhúsborðið heima hjá okkur til að sinna sams konar vinnu. Það er líka ástæða til að nefna að þetta getur verið einmanalegt og hér hefur það sjónarmið komið ágætlega fram. Ég sjálfur, sem hef verið í þessari stöðu, hef brugðist við þessum einmanaleika með því að fara út til að vinna, þ.e. út á meðal fólks, komið mér fyrir

Ég hef t.d. líka getað sinnt minni vinnu erlendis frá og þá hef ég gjarnan sest á kaffihús og unnið þar allan daginn. Það er reyndar svo komið þar sem ég þekki til, t.d. í Hollandi, að sum kaffihús vilja helst ekki fá svona fólk inn á staðina, sem kaupir sér einn kaffibolla og situr síðan og tekur frá borðið allan daginn.

siðferðilega röng, kannski að einhverju leyti af því að hann langar náttúrlega sjálfan til þess að vera með fólkið sem hann er að vinna með í kringum sig en líka af því að það verður til ákveðin stéttaskipting í kringum svona fyrirkomulag sem við sáum mjög skýrt í Covid og á Covid-tímanum. Það er fólk sem mun aldrei geta unnið í fjarvinnu og þarf að mæta á einhvern stað til að sinna sinni vinnu en það er auðvitað sjaldnast til að sitja fyrir framan tölvu.

og sumar hafa ekki náð sér alveg að fullu enn þá, t.d. San Fransisco sem er enn að glíma við afleiðingar Covid-tímans sem eru að fólk er ekki að koma aftur í miðbæinn til að vinna. vinna. Ég held að það væri mikilvægt að gera tiltölulega hlutlausa úttekt á þessu og móta stefnu í framhaldinu. En við höfum auðvitað séð að stjórnvöld á Íslandi hafa verið að feta sig inn á þessa braut. Háskóla- og iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið hefur verið að auglýsa störf án staðsetningar og lýst því yfir að í framtíðinni verði öll störf auglýst án staðsetningar þegar kemur að því ráðuneyti.

víðs vegar á landsbyggðunum og unnið sína vinnu við stofnanir sem að öllu jöfnu væru staðsettar hér í Reykjavík. Það gerir kannski minni kröfur til þess að ríkisvaldið fari í vinnu við að flytja stofnanir út á land það skiptir í raun kannsi ekki öllu máli hvar þær eru staðsettar eða hvar höfuðstöðvar þeirra eru upp á það að starfsfólkið geti búið áfram víða um land. Við sjáum það líka bara hér í störfum þingsins að þetta hefur haft áhrif. Þeir nefndarfundir sem ég hef setið hér, það er ekki óvenjulegt að einhverjir nefndarmenn séu á skjánum á veggnum og eru þá staðsettir einhvers staðar

Við eigum að sjálfsögðu að nýta okkur þau en vera algerlega meðvituð um skuggahliðarnar á þessu og vinna þá markvisst í því að vinna gegn þeim á þann hátt sem mögulegt er.

Að tillögunni standa ásamt mér hv. þingmenn Kári Gautason, Steinunn Þóra Árnadóttir, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Bjarni Jónsson, allt saman þingmenn Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs. Tillagan fjallar um skipun starfshóps og vil ég, með leyfi forseta, lesa hana: „Alþingi ályktar að fela félags- og vinnumarkaðsráðherra að skipa starfshóp aðila vinnumarkaðarins og hins opinbera sem geri tillögur um hvernig auka megi lýðræði á vinnustöðum. Í starfshópnum eigi sæti fulltrúar Alþýðusambands Íslands, BSRB, Bandalags háskólamanna, Samtaka atvinnulífsins, Samtaka íslenskra sveitarfélaga, forsætisráðuneytis, fjármála- og efnahagsráðuneytis og félags- og vinnumarkaðsráðuneytis.

Hér er með öðrum orðum kveðið á um að öll þau sem að þessum málum koma komi saman og finni hvort og þá hvernig best sé að haga þessum málum, þ.e. að auka atvinnulýðræði. En hvað er atvinnulýðræði, virðulegi forseti? Á íslenskum vinnumarkaði hefur vinnandi fólk tryggt aðkomu sína að reglusetningu í gegnum verkalýðsfélög, sem í gegnum kjarasamninga semja um kaup og kjör í tilteknum starfsgreinum eða á tilteknum vinnustöðum við atvinnurekendur eða samtök þeirra. Kjarasamningar kveða iðulega á um laun, vinnutíma, kaffi- og matarhlé, orlofsrétt, veikindarétt o.s.frv. Þótt kjarasamningar tryggi almenna aðkomu að reglusetningu tryggja þeir ekki aðkomu að ákvarðanatöku innan vinnustaða, sem hafa þó óneitanlega mikil áhrif á líf starfsfólks. Þessari tillögu er ætlað að draga ólíka aðila að borðinu sem gera eiga tillögur um hvernig auka megi lýðræði á vinnustöðum. Andstæð sjónarmið sem hafa hér þýðingu takast á, annars vegar stjórnunarréttur atvinnurekenda og hins vegar sjálfræði starfsmanna. Þá skal tekið fram að tillögurnar eiga ekki að koma í stað eða grafa undan íslenska vinnumarkaðslíkaninu sem hefur þróast í rúma öld. Mikilvægt er að tryggja að samtakamáttur og samstaða launafólks sé í hávegum höfð auk stöðu verkalýðshreyfingarinnar. Samstaða launafólks hefur gert það að verkum að í fáum löndum er þátttaka í verkalýðsfélögum almennari en á Íslandi og hlutur launafólks í verðmætasköpun hefur farið vaxandi á meðan þróunin hefur verið gagnstæð víðast hvar á Vesturlöndum. Þessa stöðu er mikilvægt að við varðveitum hér og eflum enda eftir henni tekið. Er þessum hugmyndum því fyrst og fremst ætlað að vera viðbót við hið íslenska vinnumarkaðslíkan og liður í framþróun þess. Virðulegi forseti. Aukið lýðræði og gagnsæi á vinnustöðum má tryggja með ýmsum hætti. Má hér nefna setu starfsmanna í framkvæmdastjórnum og eftirlitsstjórnum fyrirtækja, að lögbinda ráðgjafarrétt starfsmanna og jafnframt upplýsingarétt um tiltekin mál innan fyrirtækis, t.d. um fjárhagslega stöðu og framtíðaráform, og að starfsfólk fái til sín tiltekið hlutfall ágóða eða arðgreiðslna úr fyrirtæki sem það fær val um að ráðstafa. Bæði má kanna breytingar á núverandi löggjöf sem og ólíka hvata, t.d. skattalega og aðra fjárhagslega hvata,

sé reynsla til staðar. Þá er mikilvægt að kannað sé hvaða áhrif mögulegar breytingar kynnu að hafa á íslenska vinnumarkaðslíkanið. Með tilkomu fjórðu iðnbyltingarinnar má og ætla að mikilvægara sé að auka lýðræði á vinnumarkaði þegar gervigreind og sjálfvirknilausnir taka við hlutverkum mannsins í auknum mæli. Það hefur mikla þýðingu fyrir vinnandi stéttir að tekin séu skref til að gera þeim kleift að koma að ákvörðunum fyrirtækja um innleiðingu nýrrar tækni og gefa þeim þannig tækifæri til að njóta virðisaukans af tækniframförum. Þann virðisauka mætti til að mynda nýta til að stytta vinnutíma starfsfólks, hækka laun þess, auka starfsöryggi og bæta vinnuumhverfi og kjör að öðru leyti. Að auki má telja að þekking starfsfólks geti nýst vel til innleiðingar nýrrar tækni, sem gæti meðal annars birst í aukinni framleiðni fyrirtækja. Þetta er í grófum dráttum yfirferð yfir hugmyndir um hvernig hægt væri að auka lýðræði á vinnustöðum, svokallað atvinnulýðræði. Ég ítreka að hér er ekki verið að hugsa að þetta komi á einhvern hátt í staðinn fyrir vinnumarkaðsmódelið sem er ein af grunnstoðum íslensks samfélags heldur þvert á móti að þetta styðji við það. Það getur skipt gríðarlega miklu máli að starfsfólk komi beint að ákvörðunum fyrirtækisins en á sama tíma þarf t.d. að tryggja að sú staða komi ekki upp að starfsfólk sé þrátt fyrir að eiga óvirka setu einhvers staðar, gert samábyrgt í einhverjum tillögum eða aðgerðum sem koma niður á starfsfólki. Yfirferð mín er því einungis reifun á mögulegum leiðum til að tryggja markmið aukins atvinnulýðræðis. Verði tillagan samþykkt bíður það starfshópsins sjálfs að finna réttu leiðirnar. Virðulegi forseti. Þessar hugmyndir eru í raun ekki nýjung. Atvinnulýðræði þekkist um allan heim. Ég hvet áhugasama til að kynna sér greinargerðina þar sem farið er aðeins yfir stöðuna í Vestur-Evrópu að öðrum heimssvæðum ólöstuðum. Á Norðurlöndunum, svo sem í Svíþjóð, hefur atvinnulýðræði tíðkast lengi og er einnig vel þekkt í Þýskalandi. Að mínu mati eigum við að horfa til nágranna okkar á Norðurlöndum hvað þetta varðar. Í þessum sal hefur þetta mál einnig verið rætt áratugum saman. Fyrsta tillagan til þingsályktunar um atvinnulýðræði var flutt á 85. löggjafarþingi vorið 1965. Þá var það Ragnar Arnalds heitinn, þáverandi hv. þm. Alþýðubandalagsins, sem flutti þá tillögu og síðan hafa fjölmargir þingmenn flutt tillögu um þessi mál.

Tillagan gekk þá til hv. velferðarnefndar og hafa um hana borist nokkrar umsagnir frá samtökum launafólks og Öldunni, félagi um sjálfbærni og lýðræði.

Atvinnulýðræði hefur því lengi verið baráttumál vinstri afla á Alþingi. Auk allra þessara þingmála hafa ýmis önnur mál komi fram á síðustu hálfu öld sem hafa miðað að því að auka þátt starfsmanna í ákvarðanatöku á vettvangi atvinnustarfsemi. Öll þau mál voru lögð fram fyrir tilverknað fulltrúa vinstri flokka. Þrátt fyrir að oft hafi verið reynt að móta og setja reglur um framkvæmd atvinnulýðræðis á Íslandi hefur það enn sem komið er borið takmarkaðan árangur hérlendis. Atvinnulýðræði hefur þó skipað veglegan sess í mótun vinnumarkaðar í nágrannalöndum okkar síðustu hálfa öldina og þykir sjálfsagður og eðlilegur hluti vinnumála. Íslenskur vinnumarkaður verður því að teljast ærið frumstæður hvað þetta snertir og full ástæða er til að gera úrbætur á þeim mikilvæga vettvangi. Það eru þó dæmi um að fulltrúar starfsmanna hafi með lögum fengið sæti í stjórnum menningarstofnana eins og Þjóðleikhússins og Ríkisútvarpsins og að fulltrúar starfsmanna og nemenda hafi fengið sæti í stjórnum framhaldsskólanna. Nefna má í þessu sambandi ákvæði laga nr. 23/2013, frá 20. mars, um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu, og ákvæði annarra laga, svo sem um framhaldsskóla og lög um Þjóðskjalasafn Íslands og leiklistarlög svo að dæmi séu tekin. Einnig verður að hafa í huga í þessu sambandi að samvinnufélögin sköpuðu möguleika á áhrifum viðskiptamanna á rekstur fyrirtækjanna. Okkur eru flestum hugleikin samvinnufélögin og samvinnuhreyfingin og þær hugsjónir sem að baki henni bjuggu. Það átti t.d. við um neytendur í þéttbýlinu og viðskiptamenn, eins og bændur, í dreifbýlinu. Með hruni samvinnuhreyfingarinnar var allt þetta kerfi lagt niður og þó einkum sú hugmyndafræði lýðræðis sem samvinnuhreyfingin byggðist þó á í öndverðu. Forseti. Ég hvet alla hv. þingmenn til að lesa annars ágæta greinargerð sem fylgir tillögunni. Í það minnsta er hún ítarleg og fræðandi. Ég ætla að ljúka máli mínu með því að minna á að hugtakið atvinnulýðræði merkir leiðir til að auka áhrif starfsmanna innan fyrirtækja. Um það snýst þessi tillaga og að því eigum við öll að stefna að mínu mati að íslenskur vinnumarkaður geti þróast á sömu lund og hann hefur gert í löndunum í kringum okkur síðustu hálfa öld. Að lokinni fyrri umræðu legg ég til að tillögunni verði vísað til hv. velferðarnefndar.

Auk mín á þessu frumvarpi eru hv. þingmenn Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Inga Sæland, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson, eða þingflokkur Flokks fólksins í heild sinni.

efnislega óbreytt en uppfært með tilliti til lagabreytinga á síðasta löggjafarþingi. Réttur til almannatrygginga á Íslandi er skertur hafi hinn tryggði verið búsettur erlendis á milli 16 og 67 ára aldurs. Fjöldi fólks líður því skerðingar á lífeyri sínum vegna búsetu erlendis. Þessar skerðingar eru nú framkvæmdar óháð því hvort fólk á rétt á greiðslum frá erlendu ríki vegna búsetu sinnar þar. Undanfarin ár hafa verið miklar deilur milli stjórnvalda og lífeyrisþega vegna búsetuskerðinga. Sú aðferð sem Tryggingastofnun hefur beitt við ákvörðun búsetuhlutfalls var borin undir umboðsmann Alþingis og taldi hann að aðferðin væri ólögleg. Þar að auki komst Hæstiréttur Íslands að þeirri niðurstöðu 6. apríl 2022 í máli nr. 52/2021 að óheimilt hefði verið að skerða sérstaka framfærsluaðstoð þar sem ákvæði í reglugerð ráðherra skorti lagastoð. Eftir mikla baráttu eldri borgara samþykkti Alþingi vorið 2020 lög um félagslegan viðbótarstuðning við aldraða. Þau lög veita öldruðum rétt á framfærslustuðningi sem nemur allt að 90% af fjárhæð fulls ellilífeyris. Þessi viðbótarstuðningur er ætlaður þeim sem vegna búsetu sinnar erlendis eiga ekki rétt á fullum ellilífeyri. Þrátt fyrir að stuðningurinn veiti kærkomna aðstoð eru skilyrðin fyrir aðstoðinni ströng. Þar er til að mynda aftur komið á krónu á móti krónu skerðingu.

Þannig getur einstaklingur sem hefur áunnið sér tiltölulega lítil lífeyrisréttindi hér á landi vegna stuttrar búsetu fengið greitt hærra hlutfall af lífeyri en ella eða jafnvel fullan lífeyri.

Hafi viðkomandi búið hér á landi skemur en 40 ár á umræddu tímabili skerðast réttindi hans hlutfallslega í samræmi við það. Þessar búsetuskerðingar eru framkvæmdar óháð því hvort búseta viðkomandi erlendis veiti honum sams konar fjárhagsleg réttindi.

Ísland hefur gert slíka samninga við nokkur ríki og á milli EES-ríkjanna gildir sérstakur samningur sem kveður á um að réttindi glatist ekki vegna flutnings til annars EES-ríkis. Eftir stendur að fjöldi ríkja hefur ekki gert slíka samninga við Ísland. Sem dæmi getur það skert rétt til örorku ef viðkomandi hefur verið búsettur í Bandaríkjunum um árabil, þó svo að viðkomandi hafi fyrst verið metinn öryrki eftir að hafa flust aftur til Íslands. Í slíku tilviki á viðkomandi engan rétt á sambærilegum greiðslum erlendis frá og þeim sem hann missir. Þetta er ekkert annað en mismunun á grundvelli búsetu og fer á svig við jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. Það er eitt að lífeyrir skerðist vegna lífeyrisgreiðslna erlendis frá, en þegar lífeyrir er skertur vegna þess eins að einstaklingur hefur um tíma verið búsettur í öðru landi þá er það ekkert nema mismunun. Til að koma í veg fyrir slíka mismunun er lagt til að einungis verði heimilt að skerða réttindi almannatrygginga vegna búsetu þegar ljóst liggur fyrir að viðkomandi eigi rétt á og njóti sambærilegra réttinda erlendis frá vegna búsetu þar.

þú ert minna virði en allir hinir, þú færð bara 90% og þar sem þú ert enn þá líka minna virði en allir hinir færðu á þig krónu á móti krónu skerðingu. Krónu á móti krónu skerðing er grimmilegasta vopn ríkisvaldsins til að ýta fólki í sárafátækt

fyrr en hann lendir í og verður fyrir þessum skerðingum. Það virðist vera gjörsamlega undantekning hér á Alþingi að nokkur hafi orðið fyrir því að lenda í svona

Síðan kemur félagslegur viðbótarstuðningur við aldraða: „Einstaklingur sem er 67 ára eða eldri með engin eða takmörkuð lífeyrisréttindi í almannatryggingum og með tekjur“

Getur átt rétt á félagslegum viðbótarstuðningi við aldraða. Hvers lags kerfi erum við að búa til og höfum viðhaldið? Þetta er nýlegt dæmi um það hvernig við getum hagað okkur og þessi ríkisstjórn ber —

Hver vill vera með tekjur undir 283.972 kr. og hver vill fara í röð á ársfresti til að sækja um þetta ótrúlega, rétt á félagslegum viðbótarstuðningi fyrir aldraða?

Það er alveg með ólíkindum að við skulum leyfa okkur að koma svona fram við veikt fólk og aldrað fólk, eins og það sé ekki fyrsta flokks borgarar, ekki annars, ekki þriðja flokks heldur

við ákveðinn hóp fólks, bara vegna þess að það er aldrað, bara vegna þess að það eitthvað í kerfinu hefur valdið því að það er ekki að fá full réttindi bara vegna þess að það er veikt?

oft í verra standi heldur en — við verðum að átta okkur á því að við komum fram við fólk eins og,

gripið fyrst í refsivöndinn og síðan sagt eftir á: Ah, díses. Já, við hefðum kannski átt að skoða þetta betur. Það á líka við um þessar búsetuskerðingar. Á sínum tíma þegar þær komu inn í þingið benti ég strax á hversu ótrúlega ósanngjarnt

að gilda um okkur öll sömu reglur þegar við verðum 67 ára og eldri. Við eigum ekki alltaf að vera að taka einhvern hóp út bara þegar hægt er að gera það og klekkja á honum. Þetta er illa gert. En því miður, það verður bara að segjast alveg eins og er að þessi ríkisstjórn sem er núna og ríkisstjórnir undanfarinna ára

Réttur til almannatrygginga á Íslandi er skertur hafi hinn tryggði verið búsettur erlendis á milli 16 og 67 ára aldurs. Fjöldi fólks líður því skerðingar á lífeyri sínum vegna búsetu erlendis.

Þetta frumvarp miðar að því að koma í veg fyrir þessa mismunun sem ég hef lýst hér. Því er lagt til að einungis verði heimilt að skerða réttindi almannatrygginga vegna búsetu þegar ljóst liggur fyrir að viðkomandi eigi rétt

er um mikið réttlætismál að ræða. Mér skilst að það séu dómsmál í gangi núna, ef ég skil það rétt. En það breytir því ekki að við verðum að taka á þessu réttlætismáli með því að samþykkja þetta frumvarp. Ég sé engin rök fyrir því að gera það ekki. Við getum ekki búið þannig um hnútana að þeir sem njóta almannatrygginga geti ekki farið til annarra landa og búið þar, Það er ekki verið að meina þeim beint að hverfa úr landi en það er klárlega verið að sjá til þess að þeir fái ekki rétt sinn, haldi réttindum sínum.

Ég trúi ekki öðru en að þetta muni verða samþykkt með tímanum. Við erum að flytja þetta mál núna í fjórða sinn

forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um tímabundinn rekstrarstuðning vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ. Í frumvarpinu er lagt til nýtt úrræði sem ætlað er að koma til móts við vanda rekstraraðila vegna jarðhræringanna í Grindavík. Þann 13. janúar boðuðu stjórnvöld slíkt úrræði þegar tilkynnt var um að bærinn yrði lokaður í a.m.k. þrjár vikur á þeim forsendum að brúa mögulega millibilsástand á meðan sprunguhætta í bænum væri metin. Degi síðar hófst gos rétt norðan við bæinn sem breytti forsendum enn á ný.

Gert er ráð fyrir því að úrræðið standi öllum rekstraraðilum í sveitarfélaginu til boða, hvort sem þeir eru einstaklingar eða lögaðilar. Skilyrði er að viðkomandi hafi stundað atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, með starfsstöð í Grindavíkurbæ,

Þá er einnig skilyrði að viðkomandi sé í skilum með skatta og gjöld sem komin voru á eindaga fyrir 10. nóvember sl., hann hafi skilað skattskýrslum og öðrum skattgögnum og bú hans hafi ekki verið tekið til gjaldþrotaskipta. Tekjufall ber að reikna út fyrir hvern mánuð og gert er ráð fyrir að unnt verði að fá rekstrarstuðning vegna tímabilsins nóvember 2023 til og með apríl 2024. Fjárhæð styrks samkvæmt frumvarpinu er þannig reiknuð að hún er margfeldi stöðugilda í rekstrinum með 600.000 kr. og tekjufallshlutfalli fyrir hvern mánuð. Við útreikning á styrkfjárhæð er að hámarki gert ráð fyrir tíu stöðugildum en ég vil þó taka fram að fyrirtækjum með fleiri stöðugildi en tíu er að sjálfsögðu heimilt að sækja um. Rekstrarstuðningur fyrir hvern mánuð getur þannig að hámarki orðið 6 millj. kr. ef stöðugildi eru tíu og tekjur hafa dregist saman um 100%. Styrkfjárhæð getur þó ekki orðið hærri en sem nemur rekstrarkostnaði viðkomandi fyrirtækis í umsóknarmánuði. Í frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir því að launakostnaður sé talinn með rekstrarkostnaði enda er hann bættur sérstaklega gegnum annað tímabundið úrræði til stuðnings Grindvíkingum. Líkt og gildir vegna úrræðisins sem er í gildi vegna launagreiðslna til Grindvíkinga er í frumvarpinu lagt til að endurgreiða beri rekstrarstuðning ef rekstraraðili greiðir út arð innan árs frá lokum stuðningstímabilsins, sem er fyrir 1. maí 2025.

Óvissan um framvinduna og tjónið í Grindavík er enn mikil og því gildir það sama um þetta úrræði eins og önnur úrræði stjórnvalda að endurskoða þarf hvort og þá hvernig tekist verður á við stöðuna þegar úrræðið rennur út í apríl og staðan kann að vera allt önnur en í dag og raunar,

með frumvarpinu er lagt til að framvegis verði óheimilt að verðtryggja neytendalán og fasteignalán til neytenda. Í því felst að eftir gildistöku slíkra laga yrði óheimilt að veita neytendum lán með skilmálum um verðtryggingu miðað við hvers konar verðvísitölu,

og margar viðhorfskannanir sýnt fram á víðtækan stuðning við þær kröfur. Ýmsir sérfræðingar hafa verið fengnir til að gera skýrslur og sérfræðingahópar verið skipaðir til að fjalla um málefnið. Þá hafa ítrekað verið lögð fram frumvörp um að afnema eigi eða setja skorður við verðtryggingu með ýmsum hætti sem ekki hafa náð fram að ganga þrátt fyrir að slík markmið hafi margoft komið fram í stjórnarsáttmálum fyrri ríkisstjórna. Markmið frumvarps þessa er að stöðva veitingu verðtryggðra lána til neytenda og taka afgerandi skref í átt að fullu afnámi þess lánafyrirkomulags. Ekki er gert ráð fyrir að sú breyting hafi afturvirk áhrif en að eldri verðtryggð lán muni þó með tímanum hverfa úr umferð jafnvel þótt ekki kæmi annað til en eðlilegar uppgreiðslur þeirra. Þar sem kveðið er á um heimildir til verðtryggingar með lögum er ekki önnur leið fær að settu marki en sú að breyta þeim lögum til að girða fyrir veitingu verðtryggðra lána til neytenda.

Eftir að samtökin hafa gert það sem í þeirra valdi stendur til að fá hana birta án árangurs er ástæða til að vitna í hana hér enda er í henni kafli sem heitir: Áhrif verðtryggingar á hagkerfið og heimilin. Ég tel hann eiga fullt erindi til almennings. Kannski það sé ástæðan fyrir tregðunni við að birta skýrsluna. Í skýrslunni sem ekki fæst birt útskýrir hagfræðingurinn, dr. Ólafur Margeirsson, að verðtryggð lán séu lán með neikvæðri afborgun því höfuðstóll lánsins hækki eftir hverja afborgun lengi framan af lánstímanum í stað þess að lækka. Svo segir hann, með leyfi forseta: „Lán með neikvæðri afborgun eru bönnuð vegna neytendaverndarsjónarmiða í 25 ríkjum Bandaríkjanna, einkum vegna þess að þau flokkast undir ræningjalán „Predatory lending“ og eru í raun aðeins viðeigandi fyrir lántaka sem eru agaðir og fjárhagslega mjög vel að sér ásamt því að hafa óreglulegar tekjur.“ Ég vek Ég vek sérstaklega athygli á orðinu ræningjalán. Hann heldur svo áfram og skrifar: „Slík íbúðalán eru þannig flokkuð í Bandaríkjunum sem lán sem geri það ólíklegra en ella að lántakinn geti staðið undir kostnaði vegna þeirra og eru þau talin hafa ýtt undir undirmálslánakrísuna sem varð að fjármálakrísunni 2008 í Bandaríkjunum.“ Opinberar stofnanir og félagasamtök í Bandaríkjunum hafa sérstaklega varað lántaka við slíkum lánum og ráðlagt að taka ekki slík lán. Áfram segir: „Slík lánaform eru einnig bönnuð í Sviss á lánum til neytenda og í Svíþjóð hefur þarlent fjármálaeftirlit gert kröfu um að eiginleg afborgun svo að höfuðstóll lækki eigi sér stað á öllum nýjum íbúðalánum, m.a. til að auka fjármálalegan stöðugleika.

Einnig kemur fram að verðtryggð lán til neytenda eru hreinlega bönnuð í Sviss, Svíþjóð og Bretlandi, auk þess sem það er staðreynd að þau eru hvergi í heiminum í boði fyrir neytendur nema á Íslandi og í Chile.

Afborgun þeirra sem eru með verðtryggð lán hækkar jafnt og þétt í gegnum lánstímann og verður sífellt hærra hlutfall af tekjum þeirra á meðan afborganir þeirra sem eru með óverðtryggt lán sveiflast vissulega vegna breytilegra vaxta en verða samt sífellt lægra hlutfall af tekjum eftir því sem líður á lánstímann. Það er líka gríðarlega vafasamt hagkerfi sem gerir ráð fyrir að fasteignaverð verði að hækka til að einhver eignamyndun verði hjá stórum hluta „En að treysta nægilega hækkun húsnæðisverðs er hættulegur leikur sem ekki gengur til lengdar og allra síst kerfislega. Rétt er að muna að slík fjárhagsleg uppbygging kallast spákaupmennskufjármögnun eða jafnvel Ponzi-fjármögnun í fræðunum um fjármálalegan stöðugleika. Það er vel þekkt innan fræðanna um fjármálalegan stöðugleika að því meira áberandi sem spákaupmennsku- og Ponzi-fjármögnun er í hagkerfinu því næmari er það fyrir fjármálalegum óstöðugleika og því líklegra er að innan þess þróist innbyggðir ferlar sem ýta hagkerfinu öllu í átt að fjármálakrísu.“ Þetta eru Þetta eru gríðarlega alvarleg orð. Til að fara nánar í þetta þá er ljóst að þegar greiðslumat miðast bara við fyrstu afborgun lána verður til ákveðinn freistnivandi þannig að lántakendur, af meðfæddri bjartsýni eða vanþekkingu á eðli verðtryggðra lána, ætli sér um of og kaupi dýrari eignir en annars sem kallar á enn hærri lán. Það getur verið í lagi ef húsnæðisverð hækkar nægilega hratt til að lántakinn geti selt húsnæðið og greitt lánið ásamt uppsöfnuðum kostnaði til baka og bjargast úr stöðunni sem of mikil skuldsetning kemur honum í. En það er nákvæmlega það sem Ólafur er að vara við sem hættulegum leik. En hver ber í raun sök á þeim leik þegar verðtryggð lán hafa í áratugi verið helsta lánsformið á Íslandi? Hver ber í raun ábyrgð á því að á tímum verðbólgu og vaxtahækkana sé þeim teflt fram sem lausn, bæði af fjármálaráðherra og seðlabankastjóra? Hver ber ábyrgð á því að venjulegu fólki hafi í tugþúsunda tali verið talin trú um að lán sem eru í raun kölluð Ponzi-fjármögnun séu góð lausn fyrir það til að koma sér þaki yfir höfuðið? Ég hafna því að ábyrgðin sé neytanda. Hér verða stjórnvöld og stjórnmálamenn til margra ára að axla sína ábyrgð. Dr. Ólafur Margeirsson fjallar svo í fyrrnefndri skýrslu um afleiðingar þessarar spákaupmennskufjármögnunar og segir: „Aukinheldur leiðir þetta til þeirrar stöðu að húsnæðisverð er, vegna stöðu lána með neikvæðum afborgunum í kerfinu, of hátt fyrir flesta lántaka sem vilja taka öruggari lán, þ.e. lán sem ekki eru með neikvæðum afborgunum. Því neyðast flestir lántakar til að taka verðtryggð lán, þ.e. lán með neikvæðum afborgunum, hvort sem þeim líkar það betur eða verr.

jafnvel þótt svo margir lántakar hafi tekið þau í gegnum tíðina. Fólk sem neyðist til að taka verðtryggð lán, þ.e. lán með neikvæðum afborgunum til að fjármagna kaup á fasteign, er ekki að sýna val sitt á Staðreyndin er sú að vegna fjölda verðtryggðra lána hækkar húsnæði meira en annars, sem aftur leiðir til þess, þar sem laun hækka ekki endilega í sama hlutfalli, að fleiri neyðast til að taka verðtryggð lán sem svo aftur veldur frekari hækkun húsnæðis. Það er í raun augljóst, þegar maður veltir því fyrir sér, að verðtryggð lán myndu aldrei ganga upp nema húsnæðisverð hækki stöðugt því að lánin hækka stöðugt. Núverandi seðlabankastjóra, Ásgeiri Jónssyni, er vel kunnugt um annmarka verðtryggðra lána og neikvæð áhrif þeirra á eitt helsta stýritæki Seðlabankans, vaxtahækkanir sem í raun virka illa eða alls ekki í hagkerfi þar sem verðtryggð lán til neytenda tíðkast í miklum mæli. Og ég er ansi hrædd um að við séum að horfa upp á beinar afleiðingar þess. Árið 2012 skrifaði seðlabankastjóri: „Verðtrygging þvælist fyrir framgangi peningamálastefnu Seðlabankans, einkum þó leiðni stýrivaxta yfir til langtímavaxta og færa yfir til langtímavaxta og færa má rök fyrir því að aukið vægi nafnvaxta gæti aukið árangur við framfylgd verðbólgumarkmiðs og skapað heilbrigðari miðlun peningamálastefnunnar í litlu opnu hagkerfi eins og hinu íslenska.“ Í ljósi Í ljósi þessara orða seðlabankastjóra eru harkalegar vaxtahækkanir Seðlabankans undir hans stjórn á undanförnum mánuðum ákaflega sérstakar, svo að ekki sé fastar að orði kveðið. Verðtryggð lán hafa gríðarlega neikvæð áhrif á hagkerfið allt. Hagfræðingurinn Hyman Minsky, sem varð frægur í kjölfarið á hruninu 2008, skiptir lántakendum í þrjá flokka. Án þess að ég fari nánar út í þá flokkun voru það öruggir lántakendur, sem heimfært upp á íslenskan veruleika eru þeir sem taka og lýsingin á þeim hópi samsvarar lýsingu á eðli verðtryggðra lána. Niðurstaða Minskys var: „Því hærra sem hlutfall Ponzi- og spákaupmennskulántakenda er í hagkerfinu því minni viðnámsþrótt hefur það gegn innri sem ytri áföllum og því líklegra er að fjármálakrísa myndist í því. Lántakendur sem taka lán með neikvæðum afborgunum, þ.e. verðtryggð lán, eru dæmi um spákaupmennskulántaka því að þeir borga ekki allan samningsbundinn kostnað um leið og hann á sér stað.“

í ljósi þess sem við erum að ganga í gegnum núna í verðbólgu og brjálæðislegum ofurvöxtum sem kannski eiga sinar skýringar m.a. í

„Þegar kemur að áhrifum verðtryggingar lána heimilanna á hagkerfið má benda sérstaklega á eftirfarandi: Í fyrsta lagi: Verðtryggð lán, líkt og önnur lán með neikvæðum afborgunum, auka hættuna á fjármálalegum óstöðugleika vegna aukins hlutfalls spákaupmennsku lántaka meðal lántaka í hagkerfinu. Í öðru lagi: Verðtrygging á lánum heimilanna þvælist fyrir peningastefnu Seðlabankans og kemur í veg fyrir að hún virki fljótt og vel á eftirspurn í hagkerfinu. Verðtrygging gerir þar með Seðlabankanum það erfiðara fyrir að ná verðbólgumarkmiði sínu.

Þetta þýðir hærra og óstöðugra vaxtastig en ef lán heimila væru almennt óverðtryggð. Í fjórða lagi: Hærra og óstöðugra vaxtastig ýtir undir vaxtamunaviðskipti og gjaldeyrisbólur.

Þar sem innflutt vara er mikið í neysluverðsvísitölunni leiðir óstöðugra gengi krónunnar til óstöðugri verðbólgu sem aftur hefur neikvæð áhrif á getu Seðlabankans til að hafa stjórn á verðbólguvæntingum og þar með verðbólgu. Verðbólga verður því óstöðugri og hærri vegna verðtryggingar á lánum heimilanna. Í sjötta lagi: Verðtrygging ýtir einnig undir útlánagetu bankastofnana. Þar með myndast jákvæð afturvirkni milli verðbólgu og útlánagetu bankastofnana vegna verðtryggingar lána. Það væri hagkerfinu mjög til trafala í framtíðinni, sem sjá má af upptalningunni hér að ofan og umfjölluninni áður, ef hlutur verðtryggðra lána aukist á Til að koma í veg fyrir slíkt væri það þjóðhagslega hagkvæmt að takmarka mjög aðgengi og notkun slíkra lána, þar með talið að íhuga það í fúlustu alvöru að banna lánveitingar á slíkum lánum til einstaklinga.“ Svo mörg Svo mörg voru þau orð en af framansögðu má sjá að skaðinn sem verðtryggð lán valda heimilunum og hagkerfinu öllu er bæði víðtækur og alvarlegur. Ég vek einnig sérstaka athygli á setningunni: Það væri hagkerfinu mjög til trafala í framtíðinni ef hlutur verðtryggðra lána ykist á ný. ný. Það er einmitt það sem er að gerast núna vegna vaxtahækkana og kröfunnar um að greiðslubyrði lána fari ekki yfir 35% af ráðstöfunarfé. Ein helstu rökin fyrir veitingu verðtryggðra lána eru annars vegar valfrelsi og hins vegar að sumir standist ekki greiðslumat fyrir öðru en verðtryggðum lánum þannig að þau séu sérstaklega fyrir þau verst stöddu. Mér hreinlega blöskrar sá málflutningur því að hann felur í sér það viðhorf að sá sem eigi lítið eigi aldrei skilið að eignast neitt eða losna einhvern tímann úr baslinu. Það er gríðarlega dýrt að vera fátækur en þó aldrei jafn dýrt og þegar kemur að því að vera neyddur í gildru óhagstæðasta lánsforms sem til er á jörðinni sem tryggir að þú komist aldrei í betri stöðu í lífinu. Það sama á að sjálfsögðu við það að vera fastur í verðtryggðri leigu en leiga er bara ekki til umræðu í þessu frumvarpi. Ég vil þó nefna að verði verðtrygging afnumin á lánum heimilanna mun það að sjálfsögðu einnig gagnast leigjendum því að þá væri forsendan fyrir verðtryggðum leigusamningum hrunin. Við sem þjóðfélag hljótum að geta fundið mannúðlegri leiðir til að hjálpa fólki inn á húsnæðismarkað en að festa það í verðtryggðri gildru fátæktar um alla framtíð. Það væri t.d. hægt að minnka eiginfjárkröfur, enda er nær ómögulegt fyrir láglaunafólk á leigumarkaði að safna upp í þær. Staðreyndin er nefnilega sú að 100% lán væri bara allt í lagi svo lengi sem það er ekki verðtryggt. Einnig væri hægt að bjóða upp á lengri lánstíma í byrjun standist lántakandi ekki greiðslumat fyrir láni til 40 ára. 40 ára reglan þarf ekki að vera meitluð í stein. Það er hægt að bjóða upp á lengri tíma til að létta greiðslubyrði framan af, hugsanlega með endurskoðunarákvæði, þannig að eftir nokkur ár, eftir því sem hagur lántakanda vænkaðist, væri hægt að tína einhver ár af og auka greiðslubyrði aðeins þannig að þegar upp væri staðið væri endanlegur lánstími í raun í raun 40 ár. Það eru margar lausnir til, bara ef við erum tilbúin til að líta örlítið út fyrir rammann sem við höfum sjálf byggt í kringum okkur. Hann er mannanna verk en ekki ófrávíkjanlegt lögmál. Hvað varðar valfrelsi má líkja því við að verslanir og kaffihús byðu upp á eitraða drykki fyrir þá sem vildu á aðeins betra verði en þá óeitruðu svo að viðskiptavinir þeirra hefðu val um að segja nei. Viltu borga minna í byrjun en vakna með matareitrun í nótt? Svo við komum aftur að frumvarpinu sjálfu þá er meginefni þess að óheimilt verði að verðtryggja neytendalán og fasteignalán til neytenda. Með því er gert ráð fyrir að áhrif breytingarinnar muni ná til allra lána sem framvegis yrðu veitt samkvæmt lögum um neytendalán, nr. 33/2013, eða lögum um fasteignalán til neytenda, nr. 118/2016. Með því að afnema heimild til verðtryggingar lána til neytenda yrði girt fyrir að fleiri slík lán yrðu veitt en eldri lánum sem eftir standa myndi fækka í tímans rás með uppgreiðslum á þeim. Þannig er hér um að ræða eitt skref af fleiri í nauðsynlegri endurskipulagningu á lánaumhverfi neytenda á Íslandi. Enn fremur þarf að skapa hvata og stuðning til að liðka fyrir því að heimili sem það kjósa geti breytt eldri verðtryggðum lánum í óverðtryggð lán. Ákveðin skref í þá átt voru tekin með afnámi stimpilgjalda af lánum, lækkun á lántökugjaldi og öðrum kostnaði við endurfjármögnun lána.

Samþykkt frumvarpsins hefði einkum áhrif á tvo hópa, annars vegar lánveitendur á borð við banka, sparisjóði og aðrar lánastofnanir og hins vegar neytendur, þ.e. almenning. Áhrifin á lánveitendur yrðu þau helst að þeir gætu ekki lengur veitt verðtryggð lán til neytenda.

Þannig yrði samanburður á lánskjörum auðveldari sem gæti stuðlað að virkari samkeppni. Þá myndu neytendur losna við þann óstöðugleika í fjármálum heimila sinna sem leiðir af óvissu um hvað þau muni skulda á hverjum gjalddaga. Samþykkt frumvarpsins hefði engin sérstök áhrif á stjórnsýslu ríkisins enda leggur það engar nýjar skyldur á herðar stjórnvöldum. Þvert á móti gæti það stuðlað að skilvirkara opinberu eftirliti með lánastarfsemi vegna minna flækjustigs í skilmálum lána til neytenda. Jafnframt væri það til þess fallið að gera peningastefnu Seðlabanka Íslands skilvirkari en mikil útbreiðsla verðtryggingar lánsfjár hefur verið talin hamla framgangi hennar. Með samþykkt frumvarpsins yrði tekið afgerandi skref til að afnema verðtryggingu á lánamarkaði fyrir neytendur og koma á sambærilegu lánaumhverfi við flest önnur lönd þar sem lánsfé er einfaldlega verðlagt með vöxtum. Það myndi svo draga úr verðbólgusveiflum og skapa þannig forsendur fyrir lægri vöxtum en ella, neytendum til hagsbóta. Ég bara skil ekki af hverju það er ekki löngu búið að gera þetta, af hverju það er ekki löngu búið að afnema þennan dragbít á íslenskt efnahagskerfi. Ég bara næ því ekki.

afnám verðtryggingar hefur oftar en einu sinni og oftar en tvisvar verið á dagskrá hjá mínum flokki, Framsókn. Við sjáum það líka núna að við erum að fara í annars konar útreikninga á vísitölunni. Sú breyting tekur gildi, að ég held, í byrjun mars. Það var margt áhugavert sem kom fram í ræðunni og margt sem ég get vel tekið undir.

þessir hópar, þessir einstaklingar, þetta fólk, komist inn á húsnæðismarkaðinn. Er hún með tillögur að einhverjum leiðum hvað það varðar? Við þekkjum það vel að

Lausnin er einfaldlega að afnema verðtrygginguna vegna þess, eins og ég fór í gegnum í ræðunni, að með afnámi hennar þá neyðast bankar t.d. til að lækka vexti. Bankar búa til peninga með útlánum og ef fólk hefur ekki efni á að taka lán hjá þeim af því að vextir eru of háir þá þurfa þeir að lækka vextina. En á meðan þeir eru með verðtrygginguna sem svona hliðarafurð — ef við bara tökum ástandið sem er núna þá væri ekkert hægt að hafa svona hátt vaxtastig ef ekki væri verðtryggingin.

en það mun borga það dýrum dómi síðar. Það eru alltaf til lausnir. Verðtrygging er ekki til í neinum af þeim löndum sem við berum okkur saman við, ekki neinu þeirra. Hvernig fer fólk að því að komast inn á húsnæðismarkað þar? Það gerir það með því að fara í bankann sinn og taka lán á skaplegum vöxtum.

Ef við myndum afnema verðtryggingu á lánum neytenda og hún væri á þessum lánum sem þeir eru sjálfir að taka sín á milli myndu þeir hafa mikinn hag af því að halda verðbólgunni niðri. Og hvað varðar ábyrga efnahagsstjórn: Ég er enn þá að bíða eftir henni.

En hann er einfaldlega sjálfstæður í sínum störfum og ég held að það væri mjög óheppilegt til lengri tíma ef bankar væru með neikvæða raunvexti og ég held að þingmaðurinn átti sig vel á þeirri staðreynd. Þess vegna spyr ég hvaða úrræði þingmaðurinn myndi leggja til til þess að koma þessum hópum til bjargar og hvort þingmaðurinn sé hreinlega að leggja það til að Alþingi Íslendinga, við sem hér erum á löggjafarþinginu, eigi að hafa einhver áhrif á stýrivaxtaákvarðanir Seðlabankans, hvaða leið þingmaðurinn sér fyrir sér

Við sjáum að það hefur margt verið gert. Við erum að byggja upp nýtt húsnæðiskerfi. Við erum komin með almenna íbúðakerfið og komin með öflug óhagnaðardrifin leigufélög sem eru að breyta þessum markaði til hins betra, leyfi ég mér að segja.

Ég er búin að svara því hvað eigi að gera. Það þarf bara að búa til almennilegan lánamarkað hér með skaplegum vöxtum og það gerist þegar verðtryggingin verður afnumin. Það er hún sem er stærsti skaðvaldurinn í íslensku efnahagskerfi.

breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, lögum um neytendalán og lögum um fasteignalán til neytenda, afnám verðtryggingar lána til neytenda. Hvað er verðtryggingin? Jú, það er ósköp einfalt. Hún er hækja,

enda átti hann tiltölulega, að mér fannst, erfitt með að skýra út hvers vegna í ósköpunum hann væri ekki að lækka vexti, hvers vegna í ósköpunum hann notaði ekki sama meðalið á lækkandi verðbólgu og hann notar á hækkandi verðbólgu.

Við getum alveg búið til myntkörfu, ef við vildum, úr þeim útflutningstekjum sem við höfum, bara miðað við hvað við fáum í dollurum og evrum. Búið til myntkörfu, fest það — við getum alveg gert þetta án þess að breyta um mynt.

lánakjör sem okkur standa til boða og eru að stórum hluta til fest við vísitölu sem fer bara upp,

hvernig það er. En þetta er hins vegar vandamál sem leiðir bara af einum hlut, og það verður að segja það í þessari umræðu, það má ekki láta það ósagt,

Þetta er örgjaldmiðill sem heldur bara áfram að missa verðgildi sitt ár frá ári, okkur öllum til skaða. Við skulum kannski segja flestum en ekki öllum því að það eru jú einhverjir sem því miður hagnast

Það er auðvitað ákaflega erfitt að taka á þessu vandamáli þegar það er alþýða þessa lands sem tapar en stórir og sterkir aðilar sem hagnast á þessu ástandi. Það eru þeir sem skulda, þeir sem minnst mega sín, sem tapa og blæða ár frá ári fyrir þennan örgjaldmiðil okkar. Hv. þm. Guðmundur Ingi Kristinsson nefndi það hér áðan að einhverjir legðu það til að ganga í Evrópusambandið og það væri svar við þessu. Og það er bara rétt,

og það að taka einfaldlega upp annan gjaldmiðil, einfaldlega vegna þess að það væri elíta þessa lands sem myndi stjórna þessari myntkörfu hvort eð er. Það væri fólkið sem hv. þingmaður er stöðugt að deila á og eiga við, það væru þeir sem græða á þessu ástandi sem myndu stjórna þeirri körfu og myndu haga henni eins og þeim best hentaði. Ef við förum hins vegar út úr þessu kerfi og göngum inn í kerfi sem flestar nágrannaþjóðir okkar og vinaþjóðir hafa tekið upp, tökum upp sterkan stöðugan gjaldmiðil og verðum aðilar að Seðlabanka Evrópu með Seðlabanka Íslands sem eins sem eins konar samstarfsaðila við bræðraþjóðir okkar þar, þá hverfur þetta vandamál eins og dögg fyrir sólu. Ég lofa ykkur því, það hverfur eins og dögg fyrir sólu. Þess vegna hvet ég hv. þingmenn til að taka undir með okkur sem viljum losna út úr þessu kerfi, að við eigum að endurnýja aðildarumsóknina að Evrópusambandinu, klára hana og taka evru upp sem lögeyri á Íslandi.

og fyrir að opna þetta góða og stóra pandórubox Samfylkingarinnar að ganga í Evrópusambandið. Jú, það getur vel verið að hann trúi því,

geti átt sér stað, langt í frá. Við verðum og eigum að leysa þetta sjálf. Við eigum að tryggja að krónan virki. Við getum það

Hæstv. forseti. Takk fyrir þetta. Ég ætla ekki að halda því fram hér í ræðustól Alþingis að það verði eitthvað ógeðslega flott og gott fyrir okkur að ganga í Evrópusambandið, eða að það leysi öll okkar vandamál, bara fjarri því. Auðvitað myndi það ekki gera það. Við myndum áfram þurfa að glíma við mörg af þeim vandamálum sem við glímum við í dag og klára þau. Ég hef hins vegar enga trú á því að við getum leyst þetta vandamál ein. Ég bara held að það sé fullreynt. Við höfum búið við þessa verðtryggingu frá því á áttunda áratugnum og þetta hefur ekki verið leyst með ómældum skaða fyrir alþýðu þessa lands.

Ég er ósammála hv. þingmanni um að það sé verið að dæla yfir okkur lögum og reglum sem eiga ekki við hér og komi okkur ekki við. Ég held að mjög margt af því sem kemur í gegnum EES-samninginn sé okkur til mikilla hagsbóta og að stórum hluta ráðum við því algerlega sjálf hvernig við innleiðum það sem þar er gert. Maður hefur heyrt talað um það hér í þessum sal að gullhúðun sé vandamál. Það tiltekna hugtak kemur til þannig að ríkisstjórnir aðildarríkjanna eða EES-landanna eru að bæta alls konar hlutum við þær reglur sem koma frá Brussel sem verða íþyngjandi og er ekkert endilega í anda þess sem þaðan kemur. kemur. Það er vandamál. Reglur Evrópusambandsins eru mótaðar með mjög lýðræðislegum hætti og fara í gegnum mjög vandaða umræðu í þinginu, í framkvæmdastjórninni og í ráðherraráðinu og víðar

um hvort við getum ekki verið sammála um eitt, það sem er kannski rót vandans og það sem ég nefndi hér í andsvari mínu áðan, sem er auðvitað ábyrg efnahagsstjórn sem hefur áhrif á þetta allt saman.

við erum með náttúruhamfarir í Grindavík og íbúar heils bæjarfélags geta ekki farið til síns heima. Allt hefur þetta þau áhrif að ríkissjóður hefur þurft að, ég ætla bara að leyfa mér að segja það, dæla út fjármagni sem hefur auðvitað haft þau áhrif að verðbólga hefur hækkað.

að stíga það skref til fulls og taka þátt í þeim sameiginlega gjaldmiðli sem þar hefur verið komið á fót. Það er langeðlilegasta skrefið fyrir þjóð í okkar stöðu. En það eru auðvitað önnur skref til. Við gætum tekið upp dollar eða sterlingspund en ég held að það væri dálítið öðruvísi aðgerð og við myndum aldrei fá aðild að seðlabönkum Bandaríkjanna eða Bretlands.

Við sjáum það líka að verðbólga víða í Evrópu fer hækkandi og það verður fróðlegt að sjá hvernig viðbrögð Seðlabanka Evrópu verða við þeim verðbólguhækkunum.

Ég er ekki alveg viss um að svo sé. Og ég held að það þyrfti mjög mikið að ganga á í Evrópu og á evrusvæðinu til að stýrivextir Seðlabanka Evrópu færu upp í sömu hæðir og stýrivextir íslenska seðlabankans. Við megum heldur ekki gleyma því að Evrópa er ekki einsleitt svæði, alls ekki, eins og hefur verið bent á hér í ágætum umræðum. Og innan landa, meira að segja innan Evrópusambandsins, getum við verið með alveg gjörólík hagkerfi. Ég nefni bara Ítalíu sem dæmi þar sem við erum með, í norðurhluta landsins, eitthvert ríkasta svæði jarðarinnar og öflugasta hagkerfið en með mjög fátækt svæði í suðurhluta landsins. Þetta eru bara alls konar hagsmunir sem þarf að taka tillit til (Forseti hringir.) og ég held að við eigum ágætlega heima á því svæði og þyrftum ekki að bera skarðan hlut frá borði þar.

ég hef tekið þátt í þeirri baráttu í upp undir tíu ár af þessum 15. Og í hvert einasta skipti sem rætt er um afnám verðtryggingar hefst umræðan um krónuna.

ákveðin index eða ákveðna vísitölu. Vextir á Íslandi eru háir vegna þess að við búum við gjaldmiðil sem hefur í 100 ár verið að tapa verðgildi sínu og heldur bara áfram að tapa verðgildi sínu ár eftir ár okkur, sem fáum greitt í þessari mynt, til skaða. Það er engin tilviljun að öll umræða um afnám verðtryggingarinnar leiðist út í það að við þurfum að taka á því vandamáli, þ.e. gjaldmiðlinum, vegna þess að hann er vandamál. Það er örgjaldmiðillinn sem þetta snýst um. Eins og áður segir, eins og ég sagði í fyrra svari mínu hér áðan, þá eru auðvitað til aðrar leiðir til að skipta um gjaldmiðil. Það er hægt að taka upp bandaríkjadal eða sterlingspund eða kanadadollara eða norska krónu, en fyrir okkur sem fullvalda þjóð inni á hinu Evrópska efnahagssvæði liggur mjög beint við að stefna að því að taka upp evru. Ef við myndum sýna viðleitni til þess að endurvekja aðildarumsóknina að Evrópusambandinu og stefna á það að taka upp nýjan gjaldmiðil þá myndum við mjög fljótt finna áhrifin af því á okkar gjaldmiðil. Við myndum fljótlega festa hann við evruna og við myndum þar af leiðandi losna út úr þessu afleita ástandi sem við höfum verið í. Ég bara get ekki tekið meira undir með hv. flutningsmanni þessarar tillögu um það hversu ömurlegt og afleitt þetta ástand er. Við erum ekki alveg sammála um leiðirnar en við erum sammála um markmiðin.

Hún er það flókið afleiðulán að ef ég færi í Kauphöllina hérna og myndi vilja gerast fjárfestir á sömu kjörum og eru í boði, með öllu því sama og stendur í samningum um verðtryggð lán, verður sagt: Nei, þú mátti ekki taka svona lán og gera þetta með þessum hætti af því að þú ert ekki fagfjárfestir. Þetta er lán sem er eins og snjóbolti. Það vefur upp á sig. Þetta eru ekki bara vextir, þetta er gildra sem fólk losnar aldrei úr.

eru þetta náttúrlega að einhverju leyti vextir. Þetta er viðbót við vextina. Þetta hefur alveg sömu áhrif. Ef verðtrygging er 5% og vextir 5% þá má segja að það séu 10% vextir, þannig virkar þetta í reyndinni. En við þurfum að reyna að losna út úr þessu vandamáli og ég hef mína skoðun á því hvernig við gerum það og hv. flutningsmaður hefur sína skoðun og ég held við verðum ekki sammála um það.

Frú forseti. Hér er örstutt lítið frumvarp um breytingar á barnalögum, svo örstutt að það eru einungis tvær setningar í því um að fjarlæga orðin „búsett hér á landi“ á tveimur stöðum í núgildandi lögum. Það gætu margir spáð í það af hverju verið er að leggja fram svona lítið og einfalt frumvarp um eitthvert slíkt mál.

Út á hvað gengur þetta? Jú, þetta gengur út á það að það er ákveðið misræmi í því hvernig meðlög eru meðhöndluð þegar fólk býr erlendis. Mig langar bara að gefa örstutt dæmi þannig að fólk átti sig á þessu. Segjum að það séu tveir einstaklingar, kona og karl, sem eigi börn saman og skilji.

þann aðila sem ekki fer með forræðið um meðlagið og greiðir það síðan til þess sem er með forræði yfir börnunum. Segjum að konan sé með forræði yfir börnunum og karlinn sé sá sem borgar meðlag. Þá er það einfaldlega þannig að ríkið, í formi Tryggingastofnunar, sér um að ná í meðlagið til meðlagsgreiðandans, karlmannsins í þessu tilfelli, og sér um að koma því áfram til meðlagsþegans, í þessu dæmi konunnar.

hvernig peningarnir komast til skila vegna þess að ríkið hefur mun öflugri verkfæri til að sækja meðlagið til meðlagsgreiðandans en nokkurn tímann meðlagsþeginn. En breytum þessari uppsetningu aðeins.

þá sér ríkið áfram um að rukka meðlagið og er með sérstaka samninga við önnur lönd um slíkt.

Ef við hins vegar snúum dæminu við og sá sem fær meðlagið flytur erlendis en sá sem borgar meðlagið býr á Íslandi þá gildir allt í einu sú regla

og fara í það að krefjast meðlags af viðkomandi einstaklingi. Þetta er bara kostnaður upp á mörg hundruð þúsund ef ekki milljónir sem viðkomandi þarf að fara í.

þessa ákveðnu sviðsmynd. En fyrir þessa einstaklinga sem kannski eru einhverjir tugir þá skiptir þetta bara mjög miklu máli. Þetta eru oftast einstæðir foreldrar í flestum tilvikum, einstæðar mæður með börn, sem hafa ákveðið að búa einhvers staðar þar sem er kannski aðeins ódýrara að búa. Þessir viðkomandi aðilar

Já, svona er þetta. Það var nefnilega þannig að í frumvarpi til laga sem varð að barnalögum, nr. 76/2003, var ekki að finna þetta búsetuskilyrði. Í meðförum allsherjarnefndar var þessu breytt og ástæðan sem gefin var sú að gæta samræmis við þágildandi 9. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993, um að meginregla um greiðslu almannatrygginga væri háð búsetu á Íslandi. Meðlag er hins vegar eðlisólíkt stuðningi ríkisins við fólk sem á rétt til greiðslu lífeyris af hálfu hins opinbera. Foreldrar eru framfærsluskyldir gagnvart börnum sínum samkvæmt IX. kafla barnalaga til að tryggja sem best hagsmuni barnsins. Það samræmist ekki jafnræðisreglu að mismuna börnum með þessum hætti eftir búsetu. Þá verður ekki séð að innheimta af hálfu Innheimtustofnunar sveitarfélaga sé torveldari eftir því hvort móttakandi greiðslunnar er búsettur hérlendis eða erlendis. Þá má einnig benda á að finna má undantekningu á meginreglu laga um almannatryggingar, nr. 100/2007, í 40. gr. þeirra, en samkvæmt því ákvæði er núverandi búseta á Íslandi ekki skilyrði fyrir greiðslu barnalífeyris, en barnalífeyrir er greiddur ef annað foreldra eða bæði eru látin. Börn einstæðra foreldra eru ávallt í viðkvæmari stöðu þegar annars foreldrisins nýtur ekki við. Það er ótækt

Hér er örlítið lagafrumvarp til að laga mistök sem Alþingi gerði fyrir 20 árum, örlítið frumvarp sem kostar ríkið ekki eina krónu að laga vegna þess að við erum að tala um það að við erum einungis að færa peningana frá þeim sem greiða meðlag til þeirra sem þiggja það, rétt eins og við gerum fyrir börn búsett á Íslandi. Það er einskær von mín að þegar þetta mál fer í nefnd

velferðarnefndar að skoða þetta vegna þess að þetta er ekki stórmál fyrir okkur að laga. En þetta er virkilegt stórmál fyrir þessa örfáu einstæðu foreldra sem þurfa að veita börnum sínum verri kjör

Gísla Rafni Ólafssyni. Þetta er akkúrat það sem við þurfum að gera á þessu þingi. Við þurfum að vera vakandi fyrir því sem við sendum frá okkur, þeim áhrifum sem það hefur.

sem er stutt af öðrum þingmönnum hér, sé þess eðlis að það sé til bóta. Það er óþolandi að

finnst mér ekki vera efnisrök fyrir því að barnið njóti ekki sömu réttinda og önnur börn.

Frú forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um undirritun og fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum. Meðflutningsmenn mínir á þessari tillögu eru hv. þingmenn Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, Jódís Skúladóttir, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Orri Páll Jóhannsson og Bjarni Jónsson. Tillagan sjálf er stutt og hnitmiðuð en hún er svona, með leyfi forseta: „Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni fyrir Íslands hönd að undirrita og fullgilda samning um bann við kjarnorkuvopnum sem samþykktur var á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í New York 7. júlí 2017 og tók gildi hinn 22. janúar 2021.“ Við erum því að tala um samning sem þegar hefur tekið gildi og er því orðinn að afvopnunarsamningi. En það eru hins vegar ekki öll ríki heims aðilar að honum og Ísland er því miður meðal þeirra ríkja sem ekki eru aðilar að samningnum.

þennan samning og 70 ríki hafa nú þegar fullgilt hann. Því miður er það samt þannig að ekkert kjarnorkuveldanna hefur undirritað eða fullgilt þennan samning. Það er auðvitað miður og ekkert NATO-ríki hefur heldur undirritað eða fullgilt samninginn. Það er líka miður.

sinn en hún var fyrst lögð fram á 147. löggjafarþingi. Greinargerðin hefur verið með svipuðu sniði frá upphafi en hún hefur þó verið uppfærð með tilliti til breytinga sem hafa orðið á þeim ríkjum sem hafa gerst aðilar að samningi þessum og eins ef eitthvað markvert og stórt hefur gerst á sviði alþjóðastjórnmálanna sem talið hefur verið mikilvægt að koma inn í greinargerðina. Forsaga málsins er sú að árið 2017 samþykktu 122 aðildarríki Sameinuðu þjóðanna samning um bann við kjarnorkuvopnum. Samningurinn tók gildi snemma árs árið 2021 eftir að 50 ríki

Ég tel að þessar skjótu undirtektir margra þjóða alþjóðasamfélagsins eigi að ala okkur von í brjósti um það að þessi samningur komist með tímanum í hóp mikilverðustu afvopnunarsamninga þjóða heimsins á borð við samninga sem kveða á um bann við efnavopnum, sýklavopnum og bann við jarðsprengjum. Forsaga allra þeirra samninga er sú að það voru ekki ríkin sem höfðu yfir vopnunum að búa sem fyrst ákváðu að slík vopn ættu að vera bönnuð heldur voru það einmitt aðrar þjóðir sem með þrýstingi á alþjóðavettvangi breyttu afstöðu þjóða heims. Nú teljum við held ég flest að það að beita efnavopnum eða sýklavopnum í hernaði sé bara fáránleg hugmynd og að sjálfsögðu væri það að beita kjarnorkuvopnum jafn fáránleg ef ekki fáránlegri hugmynd. Slíkur er eyðingarmáttur þeirra vopna.

hafa verið reyndir áður og þar er kannski helst að nefna samninginn um að dreifa ekki kjarnorkuvopnum frá árinu 1968

sem löngum hefur verið talinn einhver mikilvægasti afvopnunarsamningur sem gerður hefur verið á sviði kjarnorkuvígbúnaðar. Sá samningur felur í sér bann við frekari útbreiðslu þessara háskalegu vopna en leggur jafnframt þær skyldur á herðar þeim ríkjum sem þegar búa yfir slíkum vopnum að vinna að útrýmingu þeirra. En því miður hefur lítið borið á efndum á þeim hluta samningsins. Sem betur fer fer hefur þeim ríkjum sem hafa yfir kjarnorkuvopnum að ráða ekki fjölgað mikið en hættan er auðvitað alltaf til staðar að þeim muni geta fjölgað, en það er heldur ekki unnið að útrýmingu vopnanna eins og kveðið var á um í þessum samningi. Kjarnorkusprengjum hefur að sönnu fækkað frá þeim tíma þegar þær voru flestar en þær hafa hins vegar bæði stækkað og orðið fullkomnari þannig að eyðileggingarmáttur þeirra hefur stóraukist. Til að Til að setja það í samhengi er ágætt að nefna að þær kjarnorkusprengjur sem beitt hefur verið, og við þekkjum hversu hræðilegan eyðileggingarmátt höfðu í för með sér, bæði í Hiroshima og Nagasaki,

12.500 kjarnorkusprengjur í heiminum í dag, sem er auðvitað margfalt það magn sem nægir til að útrýma öllu lífi á jörðinni. Það sem einnig Það sem einnig er að gerast er að rætt hefur verið um möguleikann á að nota

Það er ágætt að rifja upp að á tíma Trump-stjórnarinnar var í Washington gert ráð fyrir þeim möguleika að beita vopnum með þessum hætti og það sama má segja um Pútín Rússlandsforseta sem einnig hefur nefnt möguleikann á beitingu kjarnorkuvopna í innrásarstríðinu í Úkraínu. Á sama tíma og leiðtogar tveggja stærstu kjarnorkuvelda heimsins eru í svona vangaveltum eru aðrar þjóðir að að uppfæra og þróa sín kjarnorkuvopnabúr og má þar nefna sem dæmi

sinni markvissa beitingu í hernaði til þess að eitthvað hræðilegt gerist, þetta eru einfaldlega vopn sem eru geymd mjög nálægt okkur og slys gætu aldeilis valdið miklum skaða. skaða. Í ljósi þessarar sögu og hversu illa hefur tekist og hægt hefur miðað að vinna að eyðingu kjarnorkuvopna hópur ríkja að þeirri niðurstöðu að alþjóðasamfélagið yrði að ganga lengra og leiða í lög algjört bann við notkun kjarnorkuvopna, þar sem talið var fullreynt að kjarnorkuveldin sjálf myndu stuðla að útrýmingu þeirra innan gildandi sáttmála. Líkt og ég sagði hér áðan er ekkert kjarnorkuveldi aðili að samningnum og heldur ekkert NATO-ríki en

um það hvernig megi vinna að framgöngu þessa samnings. Því miður hefur Ísland ekki sent fulltrúa sinn,

að það eru mér mikil vonbrigði og ég vil hvetja íslensk stjórnvöld til þess að auðvitað gerast aðilar að samningnum, en meðan það er ekki gert að taka þátt í umræðum og fundum með þeim ríkjum sem geta það án þess að vera aðilar að samningnum og sýna þannig að við viljum taka þátt í samtalinu um kjarnorkuafvopnun og að við höfum kjarkinn og burðina til þess að vera með sjálfstæða utanríkisstefnu þegar kemur að þessum málum.

Alþingi samþykki þetta mál og Ísland verði aðili að þessum mikilvægasta kjarnorkuafvopnunarsamningi sem við höfum. Ég legg til að að lokinni þessari umræðu gangi málið til utanríkismálanefndar og að við fáum það svo hingað inn síðar til samþykktar.

einu sinni til samtalsins á fundum aðildarríkja samningsins eins og aðalritari Sameinuðu þjóðanna hvetur öll ríki til að gera. Hvort sem þau ætla að vera aðilar að þessum nýja samningi eða ekki hvetur aðalritari Sameinuðu þjóðanna ríki til þess að mæta sem áheyrnarfulltrúar til að breikka samtalið. Þetta hefði ég viljað sjá gerast á fyrsta aðildarríkjafundinum í hittiðfyrra og ég hefði viljað sjá þetta gerast á öðrum aðildarríkjafundinum í fyrra. Vonandi fer ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur að hætta í þessu þrjóskukasti og mætir alla vega sem áheyrnarfulltrúi á þriðja aðildarríkjafundinn sem haldinn verður á næsta ári, að ekki reikna ég með því að hún skipti um kúrs og ákveði að gerast aðili að þessum samningi. Þó að ég haldi nú alltaf í vonina þá ætla ég ekki að setja mikinn pening á það í lottóinu.

Nú er raunin sú að það eru ekki bara þessir fimm þingmenn heldur erum við 20 í hópi þingmanna úr fjórum ólíkum flokkum sem höfum skráð okkur á lista viljugra þingmanna hjá ICAN-samtökunum,

þá þverpólitísku samstöðu sem ríkir um þetta mál með því að bjóða fleirum til meðflutnings?

Ég veit svo sem ekkert hvort allir þeir hv. þingmenn sem myndu styðja þetta mál hafi skrifað þar undir en það er auðvitað svo að

taka þessa ábendingu til mín og til skoðunar.

fagna þessari tillögu sem snertir á mikilvægum aðgerðum í alþjóðamálum, því að Ísland taki þátt með fjöldanum öllum af öðrum ríkjum að vinna gegn aukinni hernaðarógn í heiminum. að eiginlega þvert á það sem við hefðum flest trúað fyrir ekkert löngu síðan þá eykst ógnin af kjarnavopnum ár frá ári þessi dægrin. sem við sem mannkyn héldum að væri búið að koma ákveðnu taumhaldi á eru farin að skjóta upp kollinum æ oftar í umræðum um átök sem eiga sér stað. Hér nefndi hv. flutningsmaður málsins þá staðreynd að forseti Rússlands nefndi í tengslum við hótanir sínar í garð Úkraínu áður en hann réðst þar inn fyrir tveimur árum

Lítil kjarnavopn valda það miklum skaða að það er ekki hægt að beita þeim öðruvísi en að vera í rauninni á skjön við alþjóðalög. Sá mannlegi harmleikur, þær þjáningar, þau dauðsföll og sá skaði sem vopnin valda, óháð því hvort um er að ræða herlið eða almenning, er af þeim skala að beiting kjarnavopna getur aldrei átt sér stað án þess að alþjóðalög séu brotin og þær reglur sem gilda um hernað. En þarna stóðum við fyrir tveimur árum og hlustuðum á Vladímír Pútín tala eins og það væri bara allt í lagi að sleppa einni og einni sprengju á vígvöllinn eins og hér væri um hver önnur vopn að ræða, sem þau eru svo sannarlega ekki.

lítil kjarnavopn í tengslum við árásir Ísraelshers innan Gaza. Sá var sem betur fer fljótt kveðinn í kútinn af sér hærra settu fólki innan ísraelska stjórnkerfisins, en allt að einu sýnir þetta að freistingin er til staðar þegar fólk býr yfir þessum vopnum í vopnabúri sínu og möguleikinn á því að beita þeim er of geigvænlegur til að við sem siðað samfélag getum látið Við getum ekki leyft því að vera einhver hluti af eðlilegu orðfæri að tala eins og megi beita kjarnavopnum í nokkru einasta tilfelli. Þess vegna er svo mikilvægt að nýr samningur leit dagsins ljós, til þess að fylla í þá mynd sem fyrir var. Alþjóðasamningar sem náðist að setja á áratugunum áður snerust um að

Lítið er snert á þeim sem þegar eiga þau en til annarra ríkja mega þau helst ekki breiðast.

Þá breyttu NATO-ríkin, Ísland þar á meðal, um strategíu og fóru að hunsa samninginn. Þau gera það með því að mæta ekki á þessa aðildarríkjafundi, sem haldnir hafa verið í tvígang, með nokkrum undantekningum þó. Ég hef nefnt þær nokkrum sinnum hér í sal og langar að gera það aftur vegna þess að mér þykir svo grætilegt að Ísland sé ekki í þeim hópi. Á fyrsta aðildarríkjafundi samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnavopnum mættu að mig minnir fimm aðildarríki NATO, þar á meðal Þýskaland og Noregur. Það ætti eiginlega að duga Íslandi til að mæta. Ef Þýskaland, risinn innan Evrópu, ákveður að óhætt sé að mæta og Noregur, sem í flestum málum er eins og Ísland á alþjóðavísu; ef þessi tvö ríki telja óhætt að mæta sem áheyrnarfulltrúar á þennan fund ætti Ísland að geta siglt í kjölfarið. Holland mætti eftir að þingið þar í landi hafði samþykkt ályktun þess efnis. Þarna var Belgía þarna voru líka Svíþjóð og Finnland mörg önnur Evrópuríki sem við gjarnan miðum okkur við. Svo ef við tökum Norðurlandavinkilinn þá voru á þessum fyrsta aðildarríkjafundi þrjú af sjálfstæðum ríkjum Norðurlandanna. Ísland og Danmörk sátu heima í fýlu og hefðu betur mætt. Annar aðildarríkjafundurinn var síðan haldinn í New York rétt fyrir jól. Þar

Það er svo sem ekki svo að Ísland sitji aðgerðalaust á alþjóðasviðinu þegar kemur að þessum málum. Fulltrúar utanríkisþjónustunnar mættu á endurskoðunarráðstefnu NPT-samningsins síðasta sumar lögðu gott til málanna en sú ráðstefna fór út um þúfur vegna þess að Rússland tók það að sér í þetta skiptið að setja sand í tannhjólin. Kjarnorkuríkin vilja ekki að NPT-samningurinn þróist. Síðan var reyndar ákveðið gleðiefni í haust þegar fyrsta nefnd Sameinuðu þjóðanna, nefndin sem fjallar um mannréttindamál, samþykkti ályktun sem Kíribatí og Kasakstan áttu frumkvæði að sem snerist um afleiðingar kjarnorkutilrauna og beitingu kjarnavopna, þar sem afleiðingar þess gegn óbreyttum borgurum voru sérstaklega dregnar fram í dagsljósið.

Hann snýst nefnilega um að viðurkenna þjáningar þeirra sem hafa orðið fyrir því að tapa heilsu,

fólkið sem býr á sléttunum í Bandaríkjunum og er fórnarlamb tilrauna Bandaríkjamanna, fólk í dreifðum héruðum Kanada sem býr við gríðarlega mengun vegna úrannáma þar. Allt þetta fólk á skilið réttlæti og það að styðja við samning Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnavopnum er gríðarlega mikilvægt verkfæri til þess að vinna í átt að því réttlæti. Þar á Ísland svo sannarlega að vera og ég vona, herra forseti, að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur láti af þeirri vitleysu að hunsa þennan samning.